točko ter z obravnavo kandidatne liste za izvolitev treh članov Sodnega sveta. Prebrala bom zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev treh članov Sodnega sveta. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora danes, 23. maja 2024. Razdeljenih je bilo 81 glasovnic, oddanih je bilo 80 glasovnic, neveljavnih je bilo 40 glasovnic, veljavnih je bilo 40 glasovnic. Kandidati so prejeli naslednje število glasov: Marko Novak 28 glasov, dr. Rajko Pirnat 13 glasov, Tanja Bohl 11 glasov, Valter Vindiš 7 glasov.) Na podlagi izida glasovanja je z večino glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, za člana Sodnega sveta izvoljen dr. Marko Novak. Ker pri prvem glasovanju niso bili izvoljeni vsi trije člani Sodnega sveta, je treba izvoliti še dva člana, in bomo v skladu z drugim odstavkom 196. člena Poslovnika glede kandidatov, ki pri prvem glasovanju niso dobili potrebne večine, opravili drugo glasovanje. V skladu z navedeno določbo poslovnika bo drugo glasovanje potekalo o tolikem številu kandidatov, kolikor je še treba izvoliti nosilcev funkcij, torej članov Sodnega sveta, to je o dveh kandidatih. Glasovanje bo potekalo o tistih kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov, in to sta Tanja Bohl in dr. Rajko Pirnat.

ta glasovnica ni bila sestavljena v skladu s Poslovnikom, ker nismo imeli možnosti glasovati za in proti. Potem ste pa preskočili še smiselno na 196. člen Poslovnika, kjer pa jasno piše, da mora imeti izbrani kandidat večino glasov, ki so bili oddani. Zdaj tukaj jaz večine, če je bilo oddanih 80 glasovnic, nisem zaznala. Šlo je za 7, 11, 13 – ali kako ste rekli – in 38 glasov. Tako da se zdaj tukaj meša 191. člen – po tem glasovnica ni bila veljavno sestavljena – in pa 196. člen, po katerem izbrani kandidati niso dosegli večine oddanih glasov.

Prvi krog glasovanja smo imeli več kandidatov, kot je bilo na razpolago funkcij. Funkcije oziroma mesta so bila tri, mi smo izbirali med štirimi kandidati, zato pride v poštev drugi odstavek 194. člena, ki sem ga prej tudi navajala, ki pravi: »Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje.« Tako da je to jasno. V drugem krogu pa bomo odločali zdaj o dveh kandidatih za dve mesti, kar pomeni, da bo vsak kandidiral za svojo funkcijo. In tu pride v poštev drugi odstavek 196. člena, ki pravi: »Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predlaganih več kandidatov, kot se voli oziroma imenuje nosilcev funkcij, se glasuje o vseh kandidatih hkrati.« Oziroma to govorim zdaj za vse skupaj. »Vsak poslanec glasuje za toliko kandidatov, kolikor je treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Izvoljeni oziroma imenovani so kandidati, ki so dobili potrebno večino.« To smo zdaj naredili. »Glede kandidatov, ki pri glasovanju niso dobili potrebne večine, se opravi drugo glasovanje,« no, to je pa zdaj relevantno, »pri katerem se glasuje o tolikem številu kandidatov, kolikor je še treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Pri drugem glasovanju se glasujejo tisti kandidati, ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako oziroma enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.« Glede večine moram pa citirati tretji odstavek 194. člena, ki pravi: »Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, če ustava, zakon ali ta poslovnik glede posameznih volitev oziroma imenovanj ne določa drugače.« Vem, kaj vi mislite reči – da so tudi glasovnice, ki so prazne, veljavne. No, pa bom vseeno glede tega povedala, peti odstavek 91. člena pravi: »Neizpolnjena glasovnica,« to se pravi neizpolnjena, tista, ki mi nima nič, »in glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna, sta neveljavni.« Izvolite, kolegica Grgurevič. Če se sklicujete na 91. člen, potem je bila glasovnica neveljavno pripravljena, ker potem bi moral tudi četrti odstavek 91. člena veljati. veljati. Potem ste rekli, da smo odločali po 194. členu. Ne, mi nismo sedaj glasovali o eni funkciji, ker potem bi bil en kandidat izbran, ampak smo po prvem odstavku 196. člena, kjer se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij,

Okej, ponovno bom ponovila. V tem krogu glasovanja, ki smo ga opravili, smo imeli več kandidatov, kot je bilo prostih mest, zato pride v poštev drugi odstavek 194. člena. Res piše, »če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo,« ampak smiselno je tudi, če je več kandidatov za več funkcij, pa je teh funkcij manj, kot je kandidatov, »se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje.« Jaz vam dovolim še eno postopkovno, kolegica Grgurevič, potem se boste morali obrniti na Komisijo za poslovnik. prvim odstavek 196. člena ne moreš smiselno uporabljati 194. člena, če prvi odstavek 196. člena določa prav drugače. Če se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij, se glasovanje opravi za vsako funkcijo posebej, če zakon ali ta poslovnik ne določa drugače. Se pravi, kakšno vezo ima tu 194. člen?

toliko kandidatov, kolikor je funkcij. To se pravi, tri kandidate za tri funkcije, mi pa smo imeli štiri kandidate za tri funkcije. Oprostite, oprostite … Kolegica Godec, izvolite. / oglašanje Predsedujoča, po Poslovniku imate vi pač možnost, da vzpostavite red. Kolegica Lena Grgurevič si jemlje besedo, brez da bi ji dali besedo. To je prva stvar. Ne more polemizirati z vami kar tako. Drugo, kar je, kar navajate, členi držijo. To ni prvič, da se je glasovalo o kandidatih, torej o listi kandidatov. Če imamo več kandidatov za tri funkcije, to ni prvič in vedno tako glasujemo in Poslovnik je jasen v tem primeru. Torej, glasovali smo. Najprej smo imeli več kandidatov, glasovalo se je za tri, ni se dobilo, gre po ne vem, katerem členu, nekje 196., da glasujemo zdaj še o teh dveh, ki sta dobila največ glasov. Jasno je, katere so neveljavne glasovnice, torej je bilo vse jasno povedano. Najbolje, da koalicija pove, da so se v bistvu malo zafrknili, enostavno so se zakalkulirali, vsaj pri Svobodi, če že ne ostali. Torej nadaljujemo z glasovanjem o tistih dveh po 91. členu in prosim dajmo končati to, ker je jasen poslovnik in nobena Komisija za poslovnik ne rabi čisto nič odločati. Hvala lepa. Jaz vseeno mislim, kakorkoli, da je prav, da sem to povedala, da sem razčistila, da je zdaj razumljivo, zakaj je bila taka glasovnica in zakaj je bilo tako odločanje. Zdaj pa predlagam, da gremo naprej. Rezultate sem povedala. Prehajamo na izvedbo drugega kroga glasovanja za izvolitev treh članov Sodnega sveta. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika bosta poslancem vročeni glasovnici tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Prejeli boste dve glasovnici, zdaj pa dve. Glasuje se tako, da se na glasovnici sedaj za vsakega kandidata posebej obkroži za ali proti. Imamo dva kandidata za dve mesti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna. Kandidata bosta izvoljena, če bosta prejela večino glasov poslancev, ki bodo oddali veljavne glasovnice. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim člane volilne komisije, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se zglasite spet v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 11 30. in bo trajalo do 11 45. Po končanem glasovanju prosim poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se zberete v sobi 217. Zdaj prekinjam to točko dnevnega reda in 20. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 12.05. Hvala lepa.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, nadaljujemo s prekinjeno sejo in 13.a točko ter z obravnavo kandidatne liste za izvolitev treh članov Sodnega sveta. Prebrala bom zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev treh članov Sodnega sveta. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora danes, 23. maja 2024. Pri glasovanju o kandidatki Tanji Bohl je bilo razdeljenih 82 glasovnic, oddanih je bilo 82 glasovnic, dve glasovnici sta bili neveljavni, veljavnih je bilo 80 glasovnic. Za je glasovalo 12 poslancev, proti je glasovalo 68 poslancev. Pri glasovanju o kandidatu dr. Rajku Pirnatu je bilo razdeljenih 82 glasovnic, oddanih je bilo 82 glasovnic, ena je bila neveljavna, torej je bilo veljavnih 81 glasovnic. Za je glasovalo 16 poslancev, proti je glasovalo 65 poslancev. Na podlagi izida drugega glasovanja nobeden od preostalih kandidatov ni prejel večine glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, zato nista izvoljena za člana Sodnega sveta. Ker pri obeh glasovanjih niso bili izvoljeni vsi trije člani Sodnega sveta, se na podlagi 197. člena Poslovnika za manjkajoče člane ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Primoža Jazbeca v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem socialnem sodišču v Ljubljani. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izvoli Primož Jazbec. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo **Predlogov za izvolitev v sodniških funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.** Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev Lee Dermastja in Petre Knez v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Delovnem socialnem sodišču v Ljubljani. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izvoli Lea Dermastja. Glasujemo.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Polone Rizman v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju izvoli mag. Polona Rizman. Glasujemo.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju izvoli mag. Polona Rizman. Glasujemo.

80 poslank in poslancev navzočih, 51 je glasovalo za, proti pa 2. (Za je glasovalo 51.) (Proti 2.) In ugotavljam, da je sklep sprejet. Odločamo še o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Mariboru izvoli Maja Balažic. Glasujemo.

namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem STAR SOLAR, d. o. o., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022**. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Razprave ni, ker so se vsi odjavili. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

V Novi Sloveniji bomo glasovali proti temu predlogu. Ampak dovolite ob tem širšo razlago, zakaj. Institucije so temelj demokratične ureditve vsake države. In dobro delujoče institucije, ki naj bi bile robustne in odporne ne glede na to, kakšna barva je vlade, ali se ta menja ali ne, so temelj demokratičnega procesa. S tem predlogom, ki pa smo mu danes priča, se od tega temelja oddaljujemo in krnimo institut preiskovalne komisije, ki so se v preteklosti v Državnem zboru že izkazale in so bile učinkovite. Torej to, da se predlaga s strani koalicije, da preiskovalno komisijo, govorimo o domnevnih zlorabah na področju energetike v povezavi s politiko, to, da to vodi koalicijska stranka, je v posmeh instituciji preiskovalne komisije. Na tem področju zaradi tega kot demokratična družba nazadujemo. Tudi ta videz nepristranskosti same preiskave, bo za vedno pustil potem senco dvoma v celoten proces. Zato je prav, da če se govori o domnevnih zlorabah, je prav da se domneve preiščejo. In če nihče nima nič za skrivati, potem se te stvari seveda enostavno preiščejo in se dovoli tistemu, ki ima interes, da se preiščejo, da vodi preiskavo. Kakšen je interes poslancev Gibanja Svobode, da preiščejo predsednika Gibanja Svobode? In kako zadostimo v tem demokratičnem procesu temu, da bomo kot demokratična družba, država, napredovali,? V nobenem primeru. In če je bilo v preteklosti kdaj tako izglasovano, da koalicija [preiskuje] sama sebe, je bila to napaka, kot delate zdaj napako vi. vi. Ta trud, ki ga vlagate, da se slovenska energetika v povezavi s politiko ne preiskuje, je v bistvu problematičen z vidika demokratičnega procesa, zaradi tega bomo v Novi Sloveniji glasovali proti temu predlogu. Ob tem pa opozarjamo, če se bo zdaj glasovalo na tak način, kot je predlagano, bo pa čas za razmislek, da se ustanovi novo preiskovalno komisijo, ki se bo resno ukvarjala s to zgodbo, ki smo ji priče in se o njej pogovarjamo že dalj časa in je zdaj okrnjena s strani same koalicije.

ampak treba je poganjati naprej, ne nazaj v preteklost. Preiskovalka je ustanovljena točno na tak način, kot so bile vse preiskovalke v preteklosti, ki jih je predlagal Državni svet. Kdor je sprožil ta uvodni postopek preko Državnega sveta, ki je očitno postal izpostava ene od strank, je moral na to računati in to predvideti. Pojdimo samo malce nazaj na prejšnji mandat. Nobene težave niste imeli, ko so vodili preiskovalke vaši koalicijski partnerji ali pa sami. V Poslanski skupini Svoboda bomo delo opravili korektno, pošteno in transparentno, ne pa politično in politikantsko. Hvala lepa. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov, namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo. 80

Nadaljujemo s **prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s Predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo.** Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo.

Gre za preuranjen korak. Rekel bom samo to, včeraj je Podnebni svet, ki deluje v okviru Vlade Republike Slovenije, podal enotno in zelo sporočilno mnenje po seji, ki so jo imeli včeraj, v katerem pozivajo poslanke in poslance, da naredimo dve stvari, da zaustavimo sklic tega posvetovalnega referenduma, zaradi tega ker ni vseh potrebnih podatkov za to, da bi o tem ljudje odločali novembra, in da ne sprejmemo resolucije, ki je naslednja točka v tem glasovanju. Razlogi so številni. Mislim, da jih [podpirajo] številni, tudi strokovnjaki, od nekdanjega državnega sekretarja gospoda Kusa, do direktorja Elesa gospoda Mervarja, nenazadnje tudi samega Ministrstva za okolje. Ta trenutek si ta država verjetno v takšnih gabaritih tega projekta ne more privoščiti. Predvsem pa, in to je ključno, imamo v tej državi postavljen nek model, o čemer bi se morali ljudje odločati, in to sta dva energetska modela, ki sta zapisana v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. En model predvideva stoodstotno OVE oskrbo z električno energijo, drugi model predvideva mešanico jedrske in OVE. Ta referendum bo spraševal samo o eni izmed teh dveh različic, kar je nenazadnje tudi v nasprotju s sprejetimi državnimi dokumenti. Podobno dikcijo imamo tudi v Odloku o strategiji upravljanja državnih naložb države, kjer je jasno povedano, da se bodo na neki točki ljudje, naše državljanke in državljani, morali odločati o tem, ali gremo po poti mešanice jedrske in obnovljivih virov energije ali pa gremo po poti izključno obnovljivih virov energije. S tega vidika je ta posvetovalni referendum preuranjen, nepotreben in ga zaradi tega tudi v Levici ne bomo podprli. Hvala lepa. Vi imate obrazložitev glasu v lastnem imenu? Aha, še kolega Kordiš. Izvolite, kolega Kordiš.

Kot tak bo zapečatil razvojno pot te države za kar nekaj let oziroma desetletij naprej in seveda je prav, da o taki splošni usmeritvi, kam kot družba gremo, povprašamo državljanke in državljane. In je prav, da gremo na referendum. A ljudje se morajo na referendumu izrekati in odločati informirano. Vse, kar pa spremlja ta krog propagande za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, je pa vse ostalo, samo informiranje ne. Poslušamo o tem, kako gre za projekt, ki naj nam bi zagotovil energetsko samooskrbnost, a nihče ne zna povedati, kako bomo v tej državi kopali uran. Ker ga ne moremo, smo seveda odvisni od uvoza. Poslušamo o tem, kako je drugi blok jedrske elektrarne v Krškem projekt za razogljičenje energetike, ki naj nas zaščiti pred podnebnim zlomom, a gradil se bo najmanj 20 let. Mi imamo kot družba časa za ukrepanje proti podnebnemu zlomu mogoče kakšno desetletje. Preden bi sploh bil drugi blok nuklearke v Krškem zgrajen, bo za podnebje že nekajkrat prepozno. In navsezadnje poslušamo o tem, kako naj nam drugi blok jedrske elektrarne v Krškem zagotovi poceni elektriko, pa vsa matematika, s katero razpolagamo, pravi, da bi bila oskrba z električno energijo iz obnovljivih virov bistveno bistveno cenejša, kot elektrika, ki bi nam jo pridelal drugi blok jedrske elektrarne, pa še tisto bi plačevali do neznanega datuma nekoč v bodočnosti. Iz vseh teh razlogov je jasno razvidno, da projekt drugega bloka ni projekt električne samooskrbe, razogljičenja ali karkoli drugega, ampak običajen lobistični posel. Za biznis gre, za evre gre. Zato bom glasoval proti.

podala svoj podpis k razpisu tega posvetovalnega referenduma, nato sem se po številnih pogovorih odločila, da svoj podpis umaknem, in to predvsem zato, ker gre za zelo sugestivno vprašanje za ljudi. Praktično se jih nagovarja, da avtomatično odgovarjajo, da so za ta projekt, čeprav zares ni znano, ne vemo, kaj bo s financiranjem. Neke preproste ocene so, da naj bi ta drugi blok jedrske elektrarne stal 15, 16 milijard evrov, lahko se podraži. Ne vemo, kaj bo, gradil naj bi se 10, 20 let, kot so povedali kolegi. Se pravi, na nek način se bomo za te milijarde zadolžili za naprej. Kako bo s tem zadolževanjem, kako bomo to financirali, danes ni jasno. Predvsem pa je tisto, kar me še bolj moti, sama vsebina, ki se sklicuje na resolucijo o varni rabi jedrskih odpadkov, pa nikjer ne vemo, kako bo, kaj bo zares z jedrskimi odpadki, kam se jih bo odlagalo in kaj se bo pravzaprav na tem področju z varovanjem pred jedrsko varnost pred temi jedrskimi odpadki dogajalo. Skratka, jaz bom prav tako tako kot kolegi iz Levice glasovala proti, čeprav sama načelno ne nasprotujem varni rabi jedrske energije.

ali smo za referendum. Torej ali smo za to, da volivke in volivci odločajo, ali so za izgradnjo JEK2, ki bo skupaj z nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Danes govorimo samo o tem, da se bo ta referendum izvedel. Ne govorimo danes še sploh o tem, ali smo za, ali bomo glasovali na referendumu za ali proti. Danes bi bil ta referendum zagotovo še preuranjen in tudi 9. 6., sočasno z evropskimi volitvami, ocenjujem, da bi bil ta referendum še preuranjen. Zato smo se odločili skupaj z vsemi parlamentarnimi strankami, razen Levice, da gremo na referendum oziroma danes pač predlagamo referendum, ki bo izveden pozno jeseni, čez približno šest mesecev. Do takrat pa, glede na to, da so predvčerajšnjim bile že predstavljene prve res pomembne informacije, pričakujemo vsi mi, da bo informacij dovolj. Tudi jaz ne bom glasovala na referendumu za, če informacij ne bo dovolj. Računamo s tem, da bo stroka, ne politiki, stroka naredila nabor podatkov, pripravila ustrezne podatke in da bomo potem na referendumu lahko rekli, da informirano odločamo. Danes glasujemo in se odločamo o tem, ali izvesti referendum in dati volivkam in volivcem možnost, da se o tem odločajo. In gre za posvetovalni referendum, ni zavezujoč referendum. Žal sem eden redkih, ki dvomi v poštene namene tega referenduma. Namreč, že referendumsko vprašanje je postavljeno tako, da daje carte blanche, namreč, ali ste za to, da se izvede projekt NEK2. Ja, bomo dobili odgovor ljudstva, da, ampak to pomeni, naj se izvede od sedaj do konca, ne glede na to, kaj bo vmes. V današnjem trenutku žal nimamo objektivnih informacij, koliko bo zadeva stala, koliko bo stalo davkoplačevalce, in zame je to preuranjeno. Zaradi tega bom glasoval po svoji vesti, uporabil bom Zakon o poslancih in bom glasoval v svojem imenu in žal proti Svobodi in proti mnenju večine tega parlamenta, ki drvi v jedrsko opcijo. Mi ne rabimo referenduma. Če bi imeli poslanci dovolj poguma, bi sami odločali o jedrski NEK2. Zakaj pa tega niste naredili? Zakaj prelagate breme na ljudi, ki niso obveščeni? Skratka, glasoval bom proti. Hvala. Hvala lepa. To je vaša ustavna pravica, kolega Miroslav Gregorič, da glasujete po svoji vesti. Kolega Aleš Rezar, izvolite. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Hvala lepa. Vsi nasprotniki vseh energetskih objektov imajo ogromno za povedati glede nenaklonjenosti do gradnje, le kaj je alternativa, pa malce manj. V zadnjih dveh letih smo priča nasprotovanju vetrnim elektrarnam, hidroelektrarnam, zdaj tudi jedrski elektrarni in pa seveda, TEŠ 6 bomo morali ugasniti. Dejstvo pa je, da nam odjem narašča, in se moramo na tem trenutku resno vprašati, kakšna bo prihodnost energetske politike čez 20 let. Seveda bom osebno predlog referenduma podprl. Lepo prosim, govorimo pa o referendumu, ali ljudje podpirajo jedrsko energijo čez 20, 30 let ali ne, zelo preprosto, in ali naj država gre v tej smeri ali ne. Hvala lepa. Ker vidim, da ni več obrazložitev glasu, potem torej odločamo o sklepu: Razpiše se posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Glasujemo.

79 poslank in poslancev je navzočih, 71 jih je glasovalo za, proti pa 6. (Za je glasovalo 71.) (Proti 6.) Ugotavljam, da je Državni zbor predlagani sklep sprejel. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma bo pripravil Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko Predloga resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije«.** Prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Izvolite, kolega Vatovec, imate postopkovni predlog. Hvala lepa, predsednica. Jaz sem želel, ker se mi je zdelo, da se bo kaj takega zgodilo včeraj že s predsedujočim gospodom Krivcem, to stvar razčistiti. Tudi dopis sem vam poslal včeraj. Ta resolucija, o kateri bi naj sedaj odločali, je predmet vsebine posvetovalnega referenduma, ki ga je ta državni zbor pred nekaj minutami razpisal oziroma sprejel predlog za razpis. Po poslovniku Državni zbor ne sme odločati o tej resoluciji, tako kot poznamo parlamentarno prakso, vsakič, ko je v nekem aktu Državnega zbora sprejet posvetovalni referendum, se ta akt, dajmo reči temu, zamrzne in se o njem ne odloča. Mislim, da je to zelo jasno izraženo v 28. členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki pravi, da Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju. Pač, če bo ta Državni zbor in če boste, predsednica, dopustili glasovanje o tej točki, bo po naši oceni to glasovanje nezakonito, v nasprotju z zakonom, v nasprotju s Poslovnikom. Jaz sem že včeraj zaprosil, da povprašate Zakonodajno-pravno službo za mnenje o tej situaciji. Jaz mislim, da si kot Državni zbor, kot nek temelj demokracije, o katerem je prej govoril gospod Vrtovec, ne smemo in ne moremo dovoliti, da bi sprejeli neko odločitev v nasprotju z zakonom. Zato imamo seveda predsedujočega seje zbora, ki skrbi za te stvari, in posebej tudi zapisano v 66. členu Poslovnika Zakonodajno-pravno službo, ki v takšnih situacijah lahko poda mnenje v izogib temu, da bi naredili kakšno kardinalno napako. Tako da jaz še enkrat ponavljam svoj včerajšnji poziv, da pridobimo mnenje Zakonodajno-pravne službe o tem, ali lahko Državni zbor o tem aktu glasuje, da da razčistimo to situacijo. Ker mislim, da si res ne zaslužimo tega, da bi naredili tako veliko napako. Nenazadnje ima ta jedrska koalicija, kot smo jo poimenovali, 83 83 glasov v tem državnem zboru, tako da za to resolucijo verjetno ni prav nobene skrbi, da ne bi bila sprejeta, bo pač verjetno v začetku leta 2025, ko bodo uradni rezultati referenduma sporočeni s strani Državne volilne komisije.

drugačno stališče. In sicer Državni zbor sprejema obvezne, zavezujoče akte in neobvezne, nezavezujoče akte. Zakoni so taki akti, ki so zavezujoči, medtem ko resolucija ni zavezujoč pravni akt. Bolj je resolucija politični dokument, medtem ko je zakon pravni akt. Zato sem se odločila, da bom še sama podala en postopkovni predlog, in sicer glede na to, da razumem vašo vašo skrb in tudi vašo argumentacijo, je, namesto da bi sama odločala in prevzemala tudi to odgovornost, prav, da se vsi skupaj odločimo, ali želimo mnenje Zakonodajno-pravne službe v tem primeru. To bo tudi moj postopkovni predlog, takoj ko boste vi, kolegica Šetinc Pašek

Namreč, tudi meni sami se poraja dvom v to glasovanje o tej resoluciji, ali bo to zakonito ali ne bo, glede na prav ta 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je kolega Tašner Vatovec citiral. Zato, če pride do tega glasovanja o resoluciji, bom sama glasovala proti. Hvala lepa. Torej jaz sem svoje mnenje povedala. Izvolite, kolega Kordiš. Še vi boste podali postopkovni predlog, predvidevam. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Za vladajoči razred ima demokracija eno zelo veliko pomanjkljivost, in to je, da včasih, samo včasih, dejansko deluje. In po občutljivosti slovenske javnosti na korupcijo, zlasti v energetiki, ki je sledila vsemu aferaštvu v TEŠ 6, se kaj lahko primeri, da bo projekt drugega bloka Jedrske elektrarne v Krškem kljub zelo intenzivni jedrski propagandi preprosto padel. Glede na to, da zagovorniki drugega bloka ne znajo postreči s kredibilnimi argumenti, je verjetnost takega scenarija še toliko večja. Zato na današnji seji ne obravnavamo zgolj možnosti sklica posvetovalnega referenduma o drugem bloku nuklearke v Krškem, ampak tudi resolucijo, ki daje vladi in ostalim interesom, ki operirajo tu okoli, podlago za to, da z vso silo, z vso energijo in z vsemi mogočimi evri pristopi k izgradnji drugega bloka nuklearke v Krškem. Ampak pozor, ta resolucija se sprejema, preden bi se ljudje tako ali drugače izrekli na referendumu. Na nek način lahko rečemo, da velika jedrska koalicija tu igra eno zelo hinavsko dvojno igro.

To je delovanje proti poslovniku, je pa tudi delovanje proti Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. To glasovanje je nezakonito glasovanje. Zato bom glasoval proti sprejemu te resolucije, ne zgolj iz vsebinskih razlogov, v resnici se o tej resoluciji danes sploh ne bi smeli odločati, dokler referendumski postopki niso zaključeni, zagotovo ne. Hvala lepa. No, glasovanje o tem, ali se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe zagotovo ni nezakonito glasovanje, je povsem veljavno glasovanje, samo toliko, da

Resolucija torej ni pravni akt, ki bi imel zavezujoče določbe, ni pravni akt z veljavo, torej nima enake narave vsebine, kot jo ima zakon. Resolucija pač nikogar ne sili oziroma ne napotuje na izvajanje česarkoli. Resolucijo smo imeli v obravnavi, mislim da je napisana na štirih, petih straneh. Jaz verjamem, da se vi z resolucijo kot tako ne strinjate, to ste povedali na odboru, ampak že takrat sem rekla, da se v primeru, da naslavljamo vsebine, ki jih želite vnesti v resolucijo, zgodi to, da bomo imeli pravno težek dokument, ki ne bo berljiv za splošno javnost, kar je bil cilj priprave tega dokumenta. Razpis referenduma bi zablokiral v bistvu pravni akt, ki bi imel pravne posledice. Torej jaz si razlagam zadevo na način, da če bi imeli zdajle pred seboj odločanje o Zakonu o izgradnji JEK 2, ta pa bil deležen blokade, ker ta pa bi imel posledice, ki bi se dotikale odločanja na referendumu in bi morali počakati z odločitvijo. Resolucija kot taka pa je pravno nezavezujoč dokument. Hvala. Hvala lepa. Moje mnenje osebno, sem povedala. Kolikšno veljavo imajo resolucije, lahko konec koncev vidimo tudi v delovanju v mednarodnem okolju, ko Organizacija združenih narodov sprejme številne resolucije in koliko se pač te upoštevajo. Nekaj drugega pa je konvencija v mednarodnem okolju. Tako kot je na nacionalnem nivoju zakon nekaj drugega kot resolucija. Dovolite mi torej, da sedaj dam ... Aha, imate vi tudi postopkovni predlog, kolega Gregorič? Boste oblikovali postopkovni predlog? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Če sem prav razumel predlagatelja iz Levice, bi hotel, da se o tem dobi mnenje Zakonodajno-pravne komisije Lapsus linguae. Pravilno

organov, ki so v tem Državnem zboru, ki jih po navadi malo upoštevamo, če ne v celoti. Tako da se meni zdi to nedolžen predlog. Rezultat glasovanja, ki ste ga pa vi nakazali, je pa jasen naprej, sploh ni treba glasovati, ker je velika večina za jedrsko elektrarno, sploh ne za referendum, je kar za jedrsko elektrarno. Moj proceduralni predlog je, da se spoštuje predlog gospoda Vatovca. Dobro. Zdaj pa mi prosim dovolite, da jaz podam postopkovni predlog tako, kot je treba. Kako bo pa kdo glasoval, je pa, kot ste tudi sami prej povedali, kolega Gregorič, v skladu s posameznikovo vestjo. Na podlagi četrtega odstavka 73. člena Poslovnika Državnega zbora kot predsedujoča predlagam, da v zvezi z glasovanjem o 9. točki dnevnega reda Državni zbor pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Ker gre za postopkovni predlog, o njem ni razprave in obrazložitve glasu, zato prehajamo na odločanje o predlogu. Predlagam vam, da Državni zbor

80 navzočih poslank in poslancev, za jih je glasovalo 15, 65 pa

da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen in glasujemo o predlogu resolucije. Aha, vi imate obrazložitev glasu? (Da.) Kolega Vatovec, izvolite. Bom kratek. Vem, da je pač nekaterim nevšečno poslušati naše argumente. Samo to bom rekel, pred nekaj minutami smo imeli možnost, da bi vsaj razblinili dvome o tem, ali bo to glasovanje zakonito ali ne. Vemo, da so različne interpretacije, ampak mislim, da je tudi 171. člen Poslovnika, ki napotuje na to, kako se obravnavajo ostali akti Državnega zbora, ki niso zakoni, precej jasen in s tega vidika v Levici stojimo na stališču, da je pri odnosu med posvetovalnim referendumom in nekim vprašanjem, ki ga obravnava Državni zbor, popolnoma enako za zakon ali pa za neko resolucijo, ki naj bi bila nezavezujoča. Mimogrede, resolucije so neki nacionalni dolgoročni načrti, ki usmerjajo politiko na določenem področju. Samo spomnite se resolucije o dolgoročnih nabavah v Slovenski vojski, na katero se seveda vsakič Ministrstvo za obrambo sklicuje za nakupe orožja. No, ampak pred nekaj minutami smo videli, koliko je demokracija vredna v tem državnem zboru, 15 poslank in poslancev se je strinjalo s tem, da bi pri naši Zakonodajno-pravni službi brez sence dvoma preverili, ali to, kar počnemo, delamo prav. Če se bo projekt JEK2 na tak način peljal, kot se danes v tem državnem zboru začenja, mislim, da se lahko vsi državljanke in državljani primemo za denarnico. V Levici bomo seveda kljub vsemu glasovali o predlogu te resolucije, zato da bo vsaj nekaj glasov proti, čeprav vztrajam na tem, da je to glasovanje v nasprotju z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, ki zelo jasno pravi, in ta določba ni tam kot nek okrasek, da se, ko je razpisan posvetovalni referendum, to pomeni, da Državni zbor ne glede na to, da je pač resolucija predmet tega posvetovalnega referenduma, mora počakati z odločanjem, ne glede na to, da je posvetovalen, da je neobvezen in da je resolucija pravni akt, ki nima neke formalne neke formalne vezave za širše delovanje družbe. Vi ste sklicali posvetovalni referendum o resoluciji, novembra boste spraševali ljudi, ali se strinjajo z usmeritvami v resoluciji, ki pravijo, okej, dajmo zgraditi drugi blok jedrske elektrarne, danes pa boste že potrdili to resolucijo. To je skregano z osnovno logiko. Mislim, da pa je tudi zelo in skrajno nespoštljivo do državljank in državljanov, ki jih boste peljali novembra na referendum pravzaprav glasovati o izvršenem dejstvu.

tega nismo naredili. Ne odločamo se na pamet pri tej točki. Posvetovali smo se s pravnimi strokovnjaki s področja ustavnega prava, tistih, ki razlagajo referendumske določbe in tako naprej. Torej ne delamo na pamet. Je pa res, kot ste sami povedali, pravna tolmačenja so lahko zelo različna. Kar dvignite roko tisti, ki ste tukaj pravniki, in potem kako bodo izzvenele vaše odločitve oziroma vaša tolmačenja te določbe. In še enkrat, ne strinjamo se s tem, da ima resolucija kot nezavezujoč pravni akt, političen akt enako težo kot zakon. In zato ne smatram, da je smiselno uporabljati zakon na takšen način. Hvala.

ga bom kar prebrala: »Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju.« V obrazložitvi tega vprašanja je jasno navedeno in se jasno sklicuje na to resolucijo, o kateri zdaj glasujemo. Vi pravite, ta resolucija ni ni politično zavezujoča, gre za nekaj, kar je nezavezujoče. Zakaj jo potem dajete v samo referendumsko vprašanje. Tudi posvetovalni referendum ni zavezujoč in se ga politiki ni treba držati, ne glede na to, kakšen bo izid tega referenduma. Lahko da se bodo ljudje odločili drugače, kot pričakujete. Lahko, da se bodo takrat, novembra, odločili proti temu vprašanju, ki pa je izredno sugestivno, naj še enkrat poudarim, izredno sugestivno in do ljudi izredno nepošteno, ker jih vnaprej napeljuje, kako naj odgovorijo – naj odgovorijo da. Zato je tudi to glasovanje zdaj v tej resoluciji do ljudi in do vsega, kar se s tem referendumom dogaja, nepošteno. Zato bom glasovala proti.

Ta predlog za razpis referenduma se je v osnovi referendumskem vprašanju skliceval na resolucijo, potem so predlagatelji sicer to spremenili, ampak besedilo predloga za razpis še vedno vsebuje zelo jasne napotitve na resolucijo. Ta referendum novembra bo v bistvu referendum o resoluciji, o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Kar se tiče dvomov o zakonitosti glasovanja. Jaz verjamem, da se lahko marsikdo posvetuje z marsikaterim pravnikom s področja ustavnega prava, ampak kolikor jaz razumem, je za ta Državni zbor edino eno mnenje tisto, ki je relevantno, in to je mnenje Zakonodajno-pravne službe, ne, ne vem, ustavnopravnega inštituta ali pa katerekoli druge institucije ali pa zasebnega pravnika, ki ga prosiš za mnenje. Vemo, da običajno mnenja nastajajo zelo usmerjeno po željah naročnika. Tako da še enkrat, glede na to, da ni bilo volje, da se povpraša našo Zakonodajno-pravno službo za to, da bi razblinili dvome v to, ali je to glasovanje zakonito, glede na to, da se posvetovalni referendum, ki je zdaj že sprejet, sklicuje na to resolucijo iz postopkovno formalnih razlogov tega predloga ne morem podpreti. Seveda pa obstajajo tudi številni vsebinski razlogi. Ta resolucija je izjemno navijaška. Pozablja na ključne probleme, kot so financiranje, kot so predvsem, in to je verjetno ključno vprašanje, odlaganje nizko-, srednje- in visokoradioaktivnih odpadkov, ki je prestavljeno nekam v neko negotovo prihodnost, predvsem pa ne zagotavlja nobenih dodatnih varovalk v smeri civilnega nadzora, v smeri dodatnega zakona, ki bi opredelil način izgradnje in financiranja tega projekta, in nam tudi ne pove, koliko bo ta projekt stal, ali bo to projekt v državni lasti ali bomo to delali v javno-zasebnem partnerstvu,

Državnem zboru različna praksa. In jaz vem, da smo imeli tudi že zahteve za razpis posvetovalnega referenduma, kjer je prihajalo do različnega tolmačenja poslovnika in tako naprej.

Pred nami je odločanje o tako imenovani jedrski resoluciji, ki pravi, da naj gre ta država v izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri prejšnji točki smo izglasovali, da se naj o tem vprašanju odločijo in izrečejo ljudje na referendumu. Mi ne potrebujemo ravno zakona ali Poslovnika Državnega zbora za to, da bi razumeli, kako to ni okej in da je narobe. Ne moreš v eni sapi že sprejeti politične odločitve, da boš šel v gradnjo drugega bloka, v drugi sapi se pa v osnovi pretvarjati, da boš šele čez nekaj mesecev o tem pravzaprav povprašal državljanke in državljane in boš potem spoštoval njihovo odločitev. Zelo očitno ni politične pripravljenosti, da se spoštuje glas državljank in državljanov, če je ta glas morda usmerjen proti izgradnji drugega bloka. Sem rekel, da za to ne rabimo poslovnika pa zakona, pa vendar ga imamo. Tako delovanje in tak postopek je v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora in je v nasprotju z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi. Gospe in gospodje, preden smo sploh prišli do prvih samokolnic betona, do prvih lopat in do prvih evrov, pa so se nezakonitosti pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem že začele. Kako šele bo, ko se odpre malha za tistih 15 plus milijard evrov. Glasoval bom seveda proti sprejemu te resolucije. Nima zveze ne s preskrbo z energijo, nima zveze ne z razogljičenjem družbe nasploh in energetike posebej, ima zvezo izključno in samo z interesi oziroma, kot sem zaključil že pri 1. točki, z evri in z biznisom.

jaz bom glasoval proti tej resoluciji, kajti zame je navijaška, daje samo eno opcijo za razvoj elektroenergetike v Sloveniji in grozi s pomanjkanjem električne energije, če ne bomo zgradili NEK 2.

bodimo malo trezni, pa se zavedajmo vseh dimenzij elektrogospodarstva v Sloveniji in ne samo jedrske opcije. Hvala. Hvala lepa. Če ni več obrazložitev glasu, dajem na glasovanje Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije«. Glasujemo.

Nadaljujemo **prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih v okviru skrajšanega postopka.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Kolegica Lucija Tacer, imate obrazložitev v imenu poslanske, izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Ponosna sem na Klub mladih poslancev, da smo v enem letu in pol od ustanovitve uspeli pripeljati en zakonski predlog do konca zakonodajnega postopka. Uspeli smo se uskladiti na medstrankarski ravni, ampak še bolj pomembno, uspeli smo se uskladiti z mladinskimi organizacijami in od začetka ustanovitve smo vodili dialog z njimi. Zato rešitve, ki jih imamo danes na mizi, prinašajo krepitev aktivnega državljanstva mladih v lokalnem okolju in dajejo mladim možnost, da bodo v odločevalskih procesih lahko podali svoje mnenje in ne bodo le informirani o odločitvah, ki se jih tičejo. Mislim, da je to dobra praksa, dobra praksa za Slovenijo, ampak ne samo v mejah naše države. Ko omenim Klub mladih poslancev mednarodno, naše kolege parlamentarce to zelo zanima. Tako da mislim, da v tem pogledu, če bomo nadaljevali s takimi praksami, je Slovenija lahko tudi zgled, kako se vključuje mlade v zakonodajni postopek. Ponosna sem na to. Hvala torej vsem članom Kluba mladih poslancev, mladinskim organizacijam in njihovim predstavnikom, ki so usklajevali ta predlog, in hvala vsem političnim strankam, ki ste prepoznali dobre rešitve. V Gibanju Svoboda že od začetka spodbujamo aktivno državljanstvo mladih, ravno zaradi tega smo bili kar trije v naših poslanskih klopeh izvoljeni pred 30. letom, v bistvu smo bili mlajši od 30 let, ko smo postali poslanci. To pomeni, da smo bili postavljeni na izvoljiva mesta, in to je nekaj, kar vidimo premalokrat od političnih strank, ko se mladi odločijo za odgovorne funkcije. Zato bomo spodbujanje aktivnega državljanstva mladih in vključevanja mladih v našo demokracijo zagovarjali še naprej in seveda danes z enotno podporo temu zakonu. Hvala.

to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov v okviru skrajšanega postopka.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen in glasujemo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

21. maja 2024, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo.

odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu. Glasujemo.

Ne. Prehajamo torej na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga deklaracije ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji »Doma v Evropi«.** K predlogu deklaracije matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu deklaracije. Glasujemo.

Ker k dopolnjenemu predlogu resolucije amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 v okviru rednega postopka.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

79 poslank in poslancev navzočih, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet in ta točka dnevnega reda zaključena. **In nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji v okviru rednega postopka.** Ker je bil 1. marca 2024 vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji je Državni zbor moral pri odločanju o predlogu zakona na 17. seji 7. marca 2024 upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je moral najprej odločiti o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. O predlogu za razpis referenduma je Državni zbor odločal na 19. seji, to je 26. aprila 2024, ter sklenil, da se referenduma ne razpiše. Zato je pogoj za odločanje o navedenem predlogu zakona na tej seji izpolnjen. In sedaj prehajamo na odločanje o predlogu zakona ... Postopkovno, kolega Hoivik? Postopkovno. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, predsedujoča. Pred sabo imam predlog zakona, ki ste ga navedli, in smo pri tretji obravnavi in piše, da so ga službe Državnega zbora pripravile skladno s 137. členom Poslovnika. Sam sem to tematiko spremljal že od začetka, to je zakon predlagateljev, poslancev Tašnerja Vatovca kot prvopodpisanega in gospe Gazinkovski kot prvopodpisane, in ugotovil, da imamo še vedno pri tretjem branju v prehodnih določbah totalno neskladje, ker v tem zakonu nalagate ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, neke naloge, ki pravzaprav v zakonu niso opredeljene. Bile so opredeljene prej, ko ste nalagali osnovnim šolam in srednjim šolam, da omogočijo poučevanje jezikov, srbščine, hrvaščine in tako naprej, potem ste ta člen črtali. Vendar je v prehodnih določbah še vedno zaznati neskladje. Zdaj ne vem, ali dr. Felda ve, katere naloge bo moral opravljati. Tega jaz ne vem. Predlagam pa, predsedujoča, da v skladu s petim odstavkom 140. člena Poslovnika pozovete oziroma vas sprašujem, ali ste bili pozvani s strani ZPS ali Vlade, da so določbe tega zakona neusklajene ali pa da so neusklajene z drugim zakonom. Tukaj piše, da v takem primeru predsedujoči določi predlagatelju čas, da pripravi uskladitveni amandma. Predlagam, to to se pravi, ne gre niti za vsebino, ampak čisto za nomotehniko, kako bomo sploh poslanci lahko glasovali o zakonu, ki ni strokovno pripravljen, ki ni nomotehnično pripravljen. In prav to je dokaz, zakaj smo v Poslanski skupini SDS glasovali za referendum, ki ga je predlagala Nova Slovenija o tem zakonu, in tukaj je tudi vidna namera predlagateljev, kako rokohitrsko so se posluževali, da bi bil ta zakon čim prej sprejet. Moj postopkovni predlog je, da glasujemo o tem, da se glasovanje nadaljuje oziroma začne na naslednji seji, ki bo sklicana, ali je to izredna ali redna, in da v tem času pač skladno s petim odstavkom 140. člena predlagatelj doda uskladitveni amandma. Hvala lepa. hvala lepa. Peti odstavek 140. člena pravi: »Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi, da so s sprejetimi amandmaji posamezne določbe predloga zakona medsebojno neusklajene ali neusklajene z drugimi zakoni, na to opozori predsedujočega. V takem primeru predsedujoči določi predlagatelju čas, da pripravi uskladitveni amandma.« Mene ne Zakonodajno-pravna služba ne Vlada nista opozorili, da bi bile določbe zakona zakona medsebojno neusklajene ali pa neusklajene z drugimi zakoni, zato jaz nimam podlage, da karkoli pozivam predlagatelja. Vaš predlog je pa še bil, da se preloži odločanje na naslednjo sejo. O tem pa lahko odločamo vsi. To pa bom dala na glasovanje.

ste pri resolucijah govorili, kako ne smemo glasovati, ker to ni pravni akt, to pa je pravni akt, pred nami, zelo pomemben pravni akt in seveda nasprotujem in tudi naša poslanska skupina nasprotuje tudi sami vsebini. Govorim pa čisto o tem, kako rokohitrsko je bil ta zakon vložen v Državni zbor, kako rokohitrsko je skušala vladna koalicija podtakniti en člen in zaradi njihove brzine je potem ostalo še nekaj notri, kar ni nomotehnično pravilno oziroma ne vem, katere pristojnosti bo zdaj dr. Felda moral naročiti po svojem ministrstvu, da bo da bo zadostil pogojem tega zakona. Nenazadnje pa tu tudi četrti odstavek 137. člena, spoštovana predsedujoča, pravi: »Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi, da so posamezne določbe predloga zakona po sprejemu amandmajev v drugi obravnavi medsebojno neusklajene, neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni, na to opozori«, ne vas, ampak »državni zbor in predlaga možne rešitve.« Zdaj, izgleda, imamo nedelujočo vlado. Kajti vlada je prva, ki naj bi se borila tudi za pravno državo, a izgleda, da pač raje, ne vem, odpira ali gradi medicinske fakultete, potem sicer izvemo, da se odpirajo le novi programi oziroma se pišejo namere za odpiranje novih programov medicinskih študij. Še enkrat, moj postopkovni predlog je, kot ste dejali, da preložimo to glasovanje o tem zakonu ali pa bomo pač sprejeli zakon, ki je neskladen sam s sabo oziroma mi bo predlagatelj oziroma ne vem kdo, razložil, katere pristojnosti bo zdaj Ministrstvo za izobraževanje izvrševalo

niti Vlada nista opozorili na kaj takega, niti nista Državnega zbora. Razen, če so vas osebno oziroma vašo poslansko skupino opozarjali, do mene ta opozorila niso prišla. Določba Poslovnika je jasna. Seveda pa ja, dopuščam, imamo različna mnenja, se tudi vedno ne strinjamo, tudi o pravnih razlogovanjih se vedno ne strinjamo. Jaz sem tudi prej pri resoluciji, kot ste že omenili, povedala svoj vidik, nisem vztrajala, da jaz sama potegnem neko potezo, ampak sem odločitev prepustila celotnemu državnemu zboru. zboru. Menim pa, da takrat, ko dam neko pravno razlago, da je precej trdna, kljub temu, no, da tudi iz vaše poslanske skupine dobivam tudi kakšne neprimerne opazke na račun svojega znanja, ampak pustimo zdaj to. Jaz ne bom ne bom vračala. Vas pa sprašujem, ali vi v imenu poslanske skupine predlagate, da se odločanje o tej zadevi, to se pravi o zakonu, preloži na eno od naslednjih sej? Ali to predlagate, na tem vztrajate? Bom dala potem to na glasovanje. Izvolite. hvala lepa še enkrat za priložnost, da utemeljim. Ja, to predlagamo v Poslanski skupini SDS, da se predloži glasovanje o tem zakonu, predvsem iz vidika vsebine, predvsem iz vidika vsebine, da lahko poslanci in poslanke še enkrat premislijo, ali lahko sploh podprejo zakon, ki je bil tako rokohitrsko zapisan, ki je bil tako nonšalantno uvrščen tako na odbor kot potem na državni zbor. Seveda predlagam, da daste na glasovanje, da to tretjo obravnavo začnemo oziroma nadaljujemo na naslednji seji. Hvala. Hvala za vaš predlog. In sedaj sprašujem predlagatelja predloga zakona in tudi predstavnike poslanskih skupin za vaše stališče, če boste podali kakšno stališče? Kolega Vatovec, boste v imenu predlagatelja? Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Jaz mislim, da je stališče predlagateljev pa vseh, ki smo tudi sopodpisali ta zakon, ta, da je pač ta cirkus, ki se ga gre kolega Hoivik, odveč. Kot ste sami dejali, službe oziroma Zakonodajno-pravna služba ima to nalogo, in to je redna praksa, da preveri zakone, ki pridejo iz drugega branja, in ni ugotovila nobenih neskladij. Ampak saj kolega Hoivik je sam povedal, za kaj v resnici gre. Pač oni se s tem zakonom ne strinjajo, zato smo gledali večmesečno zavlačevanje s posvetovalnim referendumom in pač vsemi možnimi manevri za to, da se ta zakon ne sprejme. Jaz bi tu na tem mestu samo rad povedal, da sem vesel in ponosen, da bo ta država danes po več kot 20 letih ali pa če želite tudi po 30 letih izpolnila delček svojih obljub, ki jih je dala vsem, ki so živeli na območju Slovenije v času plebiscita, vsem, ki so tudi tvorno sodelovali pri osamosvajanju te države. Tako da to, kar spremljamo, se pravi vsakršne poskuse preprečevanja tega, da bi ta zakon sprejeli, ni nič drugega kot jasen izraz tega, da ima nekdo resne težave z vsem, kar se mu zdi, ne kar je, ampak kar se mu zdi tuje. Gre za zakon, ki je namenjen našim državljankam in državljanom, gre za zakon, ki je, še enkrat poudarjam in podčrtujem, bil nekako tudi obljuba v vseh plebiscitarnih dokumentih, v Izjavi o dobrih namenih, nenazadnje tudi v deklaraciji, ki jo je Državni zbor sprejel pred 20 leti. S tega vidika s stališča predlagatelja ni nobene potrebe, da bi ta postopek še nadalje zavlačevali. Mislim, da tudi tisti, ki so uporabniki tega zakona, nestrpno pričakujejo, da bo ta zakon končno sprejet po 30 letih. In mislim, da je tudi prav, da Državni zbor naredi ta korak. Seveda nasprotujemo temu, da bi se še nadalje odmikalo sprejemanje tega zakona na eno od naslednjih Hvala lepa. Sedaj pa sprašujem še predstavnike poslanskih skupin za stališče. Boste, kolegica Gazinkovski, v imenu poslanske skupine?

na nek način postal bojišče političnih obračunavanj samo zaradi evropskih volitev. Seveda sem proti predlogu kolega Hoivika, ker sam dobro ve, da to, kar je danes povedal, ni ravno res.

Poslanska skupina Nove Slovenije bo glasovala za ta proceduralni predlog. Ključna dilema, ki smo jo izpostavili z zahtevo referenduma o tem zakonu, ki ni izvedljiv, ki je skrpucalo, je še vedno, je bila in še vedno ostaja, ali bomo šoloobvezne otroke, katerih materni jezik ni slovenščine, v naših šolah na stroške Republike Slovenije učili slovenski jezik ali pa albanščino. Čeprav so predlagatelji rekli, da je ta dilema odstranjena iz zakona, to ni res. Še vedno je ta dilema v zakonu. Četrti odstavek 4. člena je problem in zato ta zakon za nas ni sprejemljiv, hkrati pa tudi ni izvedljiv. Zato ta proceduralni predlog, da se prestavi glasovanje o tem zakonu, seveda podpiramo.

je govoril o pristojnostih ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, črtan. V drugem odstavku 8. člena pa je ostala določba, kdaj začne Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje opravljati naloge v skladu s tem zakonom. Se pravi, za to prehodno določbo v tem zakonu ni nobene pravne podlage, ker je člen črtan, osnovni člen. Žal je tukaj prišlo do spregleda tako Vlade kot Zakonodajno-pravne službe. In mislim, da je treba, če hočemo delovati skladno s poslovnikom, pravnim redom, pravno ureditvijo, odločanje o tem zakonu, ki je neskladen, ne glede na to, da Vlada ni ugotovila in da ZPS tega ni ugotovila, je očitno neskladen, da se prestavi in se v tem času pripravi uskladitveni amandma in se o njem odloča na naslednji ali pa eni od naslednjih sej. Jaz mislim, da zavestno iti v kršitev pravil, poslovniških pravil, če ste na to opozorjeni, ni treba iti, ker imate časa, ne vem, teden dni ali pa 14 dni, da to popravite. Je pa nesmotrno, da se forsira to naprej iz ne vem kakšnih razlogov, če se ve, da člena, na katerega se nanaša izvajanje, v prehodnih določbah ni več. To lahko vprašate ponovno Zakonodajno-pravno službo, lahko jo pokličete sem, da vam to razloži in tako naprej. Skratka, predlagamo, tako kot je bilo rečeno, podpiramo predlog, da se o tem odloči, da se opravi razprava na eni izmed naslednjih sej.

Tukaj je predlog, da se odločanje o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ daje na eno od naslednjih sej. To je proceduralni predlog, tukaj ni obrazložitve glasu. Na Na podlagi prvega odstavka 74. člena Poslovnika dajem na glasovanje predlog, da se odločanje o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji preloži na eno od naslednjih sej. Na glasovanje torej dajem ta predlog. Glasujemo.

Prehajamo torej na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Prehajamo na **prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev.** Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 21. maja 2024, ki je objavljen na e-klopi. Zdaj odločamo o naslednjih predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje zvonka Černača v zvezi z ureditvijo plač v javnem sektorju in državni upravi. Glasujemo.

77 poslank in poslancev je navzočih, 28 je glasovalo za, proti pa 48. (Za je glasovalo 28.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Drugi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi z ukrepi kmetijske politike. Glasujemo.

76 poslank in poslancev je navzočih, 27 jih je glasovalo za, proti po 48. (Za je glasovalo 27.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Tretji sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s posledicami predloga Italije za prekinitev schengenskega sporazuma za

na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z izvajanjem investicij v državno cestno infrastrukturo v občinah Vransko ter Tabor. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na poslansko vprašanje Rada Gladka v zvezi z dodatno obremenitvijo gospodarstva za financiranje izgradnje novih javnih najemnih stanovanj. Glasujemo.

75 poslank in poslancev je navzočih, 28 jih je glasovalo za, 46 pa proti. (Za je glasovalo 28.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Osmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s stanjem glede dogajanja na Pošti Slovenije. Glasujemo.

Navzočih je 75 poslank in poslancev, 28 jih je glasovalo za, 46 pa proti. (Za je glasovalo 28.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Deveti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s kadrovskimi razmerami v policiji? Glasujemo.

na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi s pomočjo najbolj ranljivim skupinam in posameznikom v Sloveniji. Glasujemo.

Enajsti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo Marjana Šarca na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z operativnostjo letal za gašenje Air Tractor. Glasujemo. hvala. za, proti pa 46. (Za je glasovalo 26.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. In še dvanajsti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z ureditvijo helikopterske nujne medicinske pomoči.

Poslanke in poslance obveščam, da se bo čez 15 minut, to je ob 13.45 začela 71. izredna seja Državnega zbora. hvala.